Na trenutak sam izašao jer je bila za 12,00 zakazana sednica Odbora za spoljne poslove.Poštovani narodni poslanici, neću vam uzimati mnogo vremena, ovo je naizgled formalna stvar, a zapravo nije sasvim formalna. Neću se žaliti, odnosno naša poslanička grupa se ne žali na dobijena mesta niti traži ništa drugo, niti više, ali kad je reč o principu, a to jeste bitno, onda mislim da se sada iskristalisalo nekoliko stvari, naizgled sitnih, ali nisu beznačajne ako želimo da ovaj parlament bude zaista parlament, a ne ono što je ovih dana i na šta je ličio, a i kako su se razni izrazi upotrebljavali od farme pa nadalje.Dakle, očigledno je bilo nekih konsultacija, ali očigledno to nije bilo onako ozbiljno i odgovorno kao što bi možda trebalo uopšte da bude. Posebno nemar ili kako bih rekao odsustvo dovoljne svesti o značaju adekvatnog tretmana skupštinske manjine pokazan je u izboru rukovodećih tela skupštinskih odbora kada je reč o delegacijama, u ovom konkretnom slučaju je to znatno manji slučaj.Ja sam član dva, odnosno jedan član, jedan zamenik u dva skupštinska odbora i odgovorno tvrdim da za ta dva odbora najmanje, a iz razgovora sa kolegama sam shvatio da je tako bilo i u drugim, nije bilo nikakvih konsultacija oko izbora rukovodećih tela, znači, barem u ta dva odbora.Njihov šef poslaničke grupe nije konsultovan i članovi tog odbora nisu konsultovani. Čak šta više, u jednom od tih odbora ni onaj ko predsedava ne predsednik, nego onaj ko predsedava konstitutivnom sednicom više nije imao pojma dolazeći na sednicu ko će da bude rukovodilac tog odbora, nego je čekao da mu se kaže.Kako god, to je nešto što treba da popravimo ako nam je stalo do koliko-toliko dobre atmosfere. Ne moramo se slagati oko svega, ja neću da zloupotrebljavam ovu govornicu sada da se junačim i odgovaram na neke primedbe i aluzije koje su stigle iz redova kolega sa druge strane, ko je kakav i ko je kakav junak i ko je vlast, a ko je opozicija se vidi i prilikom glasanja, a bogami se i viđalo ovih dana kada je tu sedeo mandatar za predlog Vlade. Neću se junačiti na gospođi Mariji Obradović, ako se već nisam ili ako se nismo junačili na mandataru Vučiću, mislim na neke kolege iz opozicije.Ono što hoću samo da vam kažem i molim vas da to sami sebi priznate ako već neće da priznate meni, usled manjkavosti te vlade u periodu 2004. i 2008. godine ovaj dom, ova Skupština, a mnogi su sedeli i tada je bila primer barem za naše srpske i balkanske uslove kako se dobro ophodi prema skupštinskoj manjini.Čelnici, manjini.Čelnici, važni funkcioneri glavnih opozicionih stranaka su predsedavali, dakle, ne bili fikus, nego predsedavali važnim skupštinskim odborima, od odbora ne znam za bezbednost do nekih drugih odbora za finansije i gospodin Šutanovac i gospodin Tomislav Nikolić ako se ne varam, a i mnogi drugi, da pomenem samo najistaknutije predstavnike i leve, uslovno rečeno, i desne opozicije u to vreme. Dakle, i demokrate i radikali su bili vrlo ispoštovani od strane tadašnje skupštinske većine i za vreme Vlade Vojislava Koštunice.Ta ja Vlada imala možda mnogo primedbi i slabosti, odnosno moglo se na nju štošta zameriti, ali odnos prema skupštinskoj manjini i odnos prema opoziciji svakako nije.

zahvaljujem i kažem, ne morate meni, ali barem u sebi priznajte da je tako bilo i tamo bar gde možemo i smemo i gde možete i smete, pokušajmo da se približimo tom demokratskom standardu. Hvala. **Maja

Reč ima predlagač Odluke narodni poslanik Maja Gojković.

smo dobili ovde danas predlog o kome treba da glasamo. Pogotovo je akcenat bačen, ako zanemarimo ove pežorativne reči, na sopstvene predloge za novu Republičku izbornu komisiju, pošto su sve poslaničke grupe i sve političke stranke predložile svoje članove, pa vidim da sada ima nekih noviteta da prvo predložite članove za RIK, a onda saopštite da nećete da glasate ni za svoje članove. To je nešto novo u političkoj praksi, ali dobro, glasaćemo mi koji imamo vladajuću većinu i za članove koji su predložile političke stranke koje neće da glasaju same za sebe. To nije problem, zato što želimo da radimo onako kako se i do sada radilo, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i sa zakonima.Ne vredi kada više puta ponovim odakle izvire snaga političkih stranaka da pretoči rezultate izbora i političku volju građana Srbije u predloge za različite tela u parlamentu, RIK itd, itd, da ne držim ovde pouku o ustavnom pravu i o političkom sistemu Republike Srbije. Srbije. Ne vredi, jer ja kažem Ustav, poslanik posle mene koji se javi kaže - zakon. Ili se ne čujemo ili namerno nećemo da se razumemo. Mislim da je pre ovo drugo.Što se tiče iznošenja danas neistine, a to je postao manir u radu parlamenta, iako nam ovo tek treće viđenje, da ne kažem treća sednica, da nije bilo nikakvih konsultacija, te jedna zaista grupa neistina. Žao mi je što potpredsednik i ovde ovlašćeni ispred poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje potrošio 20 minuta da detaljno objasni i poslanicima, a i javnosti Srbije koja prati naše zasedanje da nije bilo tako, jer činjenice, datumi i razgovori govore o nečemu drugačijem.Znači, ja ću ipak da ponovim. Javnosti radi, a ne poslanika koji neće da čuju, jer smatraju ovde poslanici opozicije ako navijamo za različite klubove da ne moramo da čujemo jedni druge uopšte i da je priznamo čak i ono što je nesporno, a to je da je sastanaka bilo.Znači, ovako, konsultacije je vršio gospodin Veroljub Arsić, potpredsednik parlamenta Republike Srbije po ovlašćenju predsednika parlamenta i postoji takva odredba u Poslovniku. Vodio je računa o svim pravilima pravljenja, formiranja delegacija. Znači, nećete da čujete. Dobro. Vodio je računa o proporcionalnoj zastupljenosti političkih stranaka i zastupljenosti polova, jer su takva pravila u Savetu Evrope i nekim drugim delegacijama i to je urađeno u skladu sa članom 26. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, i tako mora biti. To je naš Ustav, tačka.U vezi sa tim, polazeći od brojčanih pokazatelja procentualnog učešća poslanička grupa u sastavu stalnih delegacija su dodeljena mesta. Koliko glasova - toliko mesta u delegacijama. Drugih revolucionarnih predloga u višestranačkim sistemima zaista nema. Znači, koliko glasova građani Srbije daju svakoj od ovih lista koje su učestvovale na izborima, toliko imate prava na članove delegacije i to neki hoće da priznaju, neki neće da priznaju. Neće ni da priznaju da su poslanici. Znači, sede u parlamentu, a govore o tome da nisu trebali da budu poslanici. To je takođe jedna novina u političkom sistemu Srbije.Kada su bili sastanci? Nikada nije bilo više sastanaka oko ovog pitanja, nikada u istoriji parlamenterizma. Znači, Veroljub Arsić je održao konsultacije 25,27, 29. jula i 2. avgusta na koje su pozivani predsednici svih poslaničkih grupa, ovlašćeni predstavnici itd. Neki ne žele da dolaze, ne žele da komuniciraju ni sa mnom, pa su poslali po nekoga. Neko nije želeo uopšte da dođe, ali su svi bili pozvani.Kolegijum Narodne skupštine je nešto stoto. Takođe je definisano Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srbije i molim poslanike koji su kritikovali seminare da su glupi, da su bez veze, da ipak shvate da nisu baš tako beskorisni, da ne bi bilo zabune, barem terminološke, a kamoli oko političkog sistema Republike Srbije i kako jedan parlament zaista funkcioniše, po kojim pravilima. Tako smo došli do ovog rešenja.Idealna rešenja, muzičke želje, šta bi ko voleo, ne postoje, nigde, ni u parlamentu Srbije, ni u ovim parlamentima koliko sam primetila, naveli su oni koji su protivnici članstva u EU, isključivo zemlje koje su članice EU, koje imaju bolje sisteme od nas. I to sam primetila u govorima evroskeptičnih se tiče toga da ovaj parlament ne radi dobro, jer predsedavam ja ili neko ko nije po vašoj volji, naveden je primer

i zove i sada i onda se zvao Dragan Maršićanin. Veliki demokrata, koji je juče za vas isto i za nas koji sedimo ovde rekao da smo tako pozitivan odnos prema parlamentarizmu u Republici Srbiji molim vas da više ne stavljate kao uzor. Ja vas to molim, ne samo zbog nas koji činimo vladajuću većinu, nego zbog svih vas, jer to što je on rekao da smo mi konji, napisao, to znači da misli tako o građanima Srbije koji su glasali za sve nas ovde.Prema tome, pošto ja nisam zagovornik komunikacije preko društvenih mreža, gospodina Maršićanina od juče više ni ne poznajem, a poznavala sam ga dok smo bili zajedno poslanici. Znači, hoću javno, pred građanima Srbije, da mu kažem da neću nikada koristiti takav način komunikacije, ali kao predsednik parlamenta koji se vama ne dopada, ja nikada takav odnos prema parlamentu neću imati, niti ću poslanike, bez obzira da li su vladajuća većina ili su trenutna, u ovom sazivu, opozicija, nazvati konjima, zato što bih time uvredila vas i uvredila sve građane Srbije koji su izašli na izbore i glasali za ovakav sastav parlamenta. Zahvaljujem. Pošto se niko od šefova poslaničkih grupa više ne javlja, prelazimo na listu prijavljenih poslanika.Reč dajem Nataši Jovanović.

Hvala

da minimizujete na bilo koji način ulogu naše poslaničke grupe u ovim međunarodnim delegacijama, jer sve ono što ste iza kulisa radili, i današnji način konstituisanja poslednjeg Odbora za spoljne poslove, dogovor, što bi se reklo, za neke usluge i za možda pogodnije opozicione stranke, kojima ste ustupili određena mesta, kako potpredsednička, tako i jedno predsedničko u odborima, nas to apsolutno ne zanima.Vi

Naša snaga, pre svega, znanje i iskustvo u radu parlamentarnih odbora i u delegacijama je nešto što vas brine, a naročito zbog činjenice da nećete više moći, kao što je to bio slučaj u periodu od 2012. godine do sada, da isključivo u toj parlamentarnoj diplomatskoj misiji, gde god da se ona odvija, da li u Domu narodne skupštine, da li u međunarodnim delegacijama, promovišete i zagovarate samo politiku integrisanja Srbije u EU, protiv koje je SRS i verujemo veliki broj građana Srbije.A da to ne možete da radite, govori činjenica da smo mi uspevali u tome da sprečavamo i isto tako osionu i bahatu vlast DS, njihove šefove delegacija, predsednike odbora u periodu od 2008. do 2012. godine.Ja sam bila zapanjena i više puta sam morala integritet države Srbije i naš nacionalni interes samostalno da branim u pojedinim posetama, kada sam putovala sa određenom grupom parlamentaraca u pojedine zemlje.Moram da vas podsetim da je ova Skupština, što će činiti i u ovom sazivu, a između ostalog kolega Nemanja Šarović i ja ćemo biti i članovi parlamentarne delegacije NATO, gde ćemo oštro da se suprotstavimo politici NATO pakta i Amerike i zapadnih neprijatelja Srbije, da sam i kao član i kao potpredsednik Skupštine u više navrata bila u poseti centra zapadne vojne agresorske alijanse. Doživela sam i to, a sećaju se pojedini poslanici koji su ovde prisutni, da se moje kolege, narodni poslanici iz Skupštine Srbije, izvinjavaju tadašnjem zameniku šefa NATO pakta Kolindi Grabar Kitarović, koja je sada predsednik ustaške Hrvatske države, zato što ja govorim da je zapadna srpska zemlja Republika Srpska Krajina okupirana. I onda, normalno, posle mojih argumenata i svega što sam pričala, završi se taj zvanični sastanak, dolazim u situaciju da joj se ulaguju, da joj se izvinjavaju, da to nije zvanični stav države Srbije, itd.Mi smo imali i slučaj, dame i gospodo narodni poslanici, da su kolege iz ovog saziva, odnosno iz prethodnog, ali ista su imena, učestvovali pre dva meseca na Parlamentarnoj skupštini NATO pakta u Tirani. Orkestrirana kampanja protiv prijatelja Srbije, Ruske Federacije. Ruska Federacija je u Tirani, na tom zasedanju, evo to imate u ovom izveštaju ovde, ali frizirano, jer sam ja član Odbora za spoljne poslove, a to neće da odgovara gospođi Obradović da čuje, pa i mnogima od vas, da se mi tome suprotstavljamo, bukvalno bila targetirana, kako bi vojni stručnjaci rekli, od strane NATO-a uoči samita u Varšavi, jer ništa se ne dešava slučajno i na najgori mogući način je ta deklaracija usvojena. Reagovala je Ruska država i uputila je demarš, kao članica, odnosno posmatrač u toj parlamentarnoj skupštini, ali nije reagovala Srbija i narodni poslanici Skupštine Srbije.Kako se niste pripremili da odete na to zasedanje, pa da kažete da je Krim ruska oblast, da su KiM okupirana od strane NATO pakta, kako se ne pripremate da se suprotstavite u skladu sa Ustavom i sa zvaničnom politikom koju navodno promovišete?Vi ste, kolega Martinoviću, rekli danas na početku rasprave kako je problem za Vladu Srbije, pa mi treba sada da imamo uvažavanje prema vama zbog toga što vi odolevate pritiscima Haškog tribunala za isporučivanje profesora Šešelja, gospođe Radete, Jove Ostojića i Petra Jojića. To je problem za vas. Oni su rekli da dobrovoljno neće da idu u haški kazamat, a za vas je to problem zato što vi vrlo dobro znate da kada biste to uradili da bi se na vas navuklo prokletstvo koje se navuklo i na

bilo kom političaru iz prošlosti ili sadašnjosti. Možete da govorite o tački dnevnog reda. Neću dozvoliti da vređate nikoga, a pogotovo ne ljudi koji su izgubili život ovde kao predsednici vlade Republike Srbije.Možemo da se slažemo, ne slažemo o političkim stavovima, ali neku granicu ne smemo i nećemo da

Gospođo Gojković, nadam se da ćete u budućnosti sa tog mesta takođe da se zabrinete i za preostale haške sužnje koji su branili interese zemlje.Što se tiče odbora, a to je pomenula i gospođa Gojković danas, više puta, kolega Arsić, kolega Martinović, organizacije, dogovora o kolektivnoj bezbednosti da je to razlog zbog kojeg SRS negoduje i ne želi da prihvati ništa drugo. Normalno je, gospodine Martinoviću, da na čelu tog odbora treba da bude prof. dr Vojislav Šešelj, kao što smo tražili. li smo mi to tražili? Jesmo.Zbog čega? Zbog toga što ne bi bilo učešća Srbije, gospođo Gojković, niste tada bili u ovom sazivu Skupštine, da nije bilo SRS. Dve godine je Ruska Državna Duma pozivala ovaj parlament da da svoje predstavnike. Tadašnji ambasador Ruske Federacije se obraćao i meni kao potpredsedniku Skupštine i šefu poslaničke grupe SRS da učinimo poslednji napor da damo svoje predstavnike u ODKB. Normalno je da mi koji smatramo, i to je jedina ispravna politika za državu Srbiju, da smo integracija i samo zaštita koju možemo da dobijemo od ODKB je garancija za budućnost i da ćemo da povratimo i KiM i potpunu nadležnost nad južnom srpskom pokrajinom i da spasimo našu državu, jer normalno da ćemo za to da se zalažemo i da tražimo takvo mesto.Dakle, suština, i time završavam, u budućem radu svih parlamentarnih tela i odbora, poslanici SRS će činiti sve da zastupaju interese i politiku zbog kojeg vas je vaš narod izabrao ovde. Mi ovde nismo, kako je to rekla Marija Obradović, dovedeni da glumimo majmune. Mi smo predstavnici časne, patriotske Srbije, građana koji znaju da je naš interes i interes SRS ovde na najbolji način zastupljen u svakom trenutku, po svakom predlogu zakona, štiteći Ustav ove zemlje i pre svega poštujući Poslovnik o radu Narodne skupštine, koji vi volite da kršite, daćemo sve da građanima uvek i uvek govorimo samo istinu. Hvala vam. **Maja Gojković** Hvala.Reč ima Moram da reagujem zato što me je gospođa Nataša Jovanović spomenula.Prvo, gospođo Jovanović, ja ne znam da li se vi sećate pisma vašeg predsednika iz 2008. godine. Ja sam ga već citirao: „Mi želimo da budemo ravnopravan partner u EU, bez uslovljavanja sa Kosovom i Metohijom u sastavu Republike Srbije“.Kažite

Dakle, bacali su kletve i gospođa Nataša Jovanović je bacala kletve – da Bog da, proklet bio ko sarađuje sa DS, ko sarađuje sa Tomislavom Nikolićem, itd.

u pojedinim opštinama kada treba da dovedete određene ljude na određene pozicije, a 2008. godine ste bacali kletve, itd?Verujem, gospođo Jovanović, da generali NATO pakta ne mogu da spavaju od straha od vas, ali nemojte vi da branite Srbiju ni od NATO pakta, niti od bilo koje velike sile. Mi smo juče bez vas i bez vaših glasova izabrali Vladu Republike Srbije koja po Ustavu utvrđuje i vodi politiku ove zemlje, za koju sam ubeđen da će na najbolji mogući način da zaštiti interese Republike Srbije i njenih građana. Gospodine Martinoviću, koliko se sećam, a pamćenje me izuzetno služi, vi ste mi i te kako aplaudirali na to moje izlaganje iz 2008. godine. Bili smo u starom zdanju Skupštine i bili ste oduševljeni mojim pozivom da niko ne treba sa izdajnicima iz DS i Borisom Tadićem

se tiče toga da li ćemo i na koji način mi da štitimo interese, znate, gospodine Martinoviću, ja sam bar neko, a i ogromna je većina takvih ljudi koji drže do morala i časti, koji ne prodaju veru za večeru, prema tome, to što ću ja na dosadan način, kao što to radim unazad 25 godina, da štitim državne i nacionalne interese zajedno sa ostalim kolegama, srpskim radikalima, je ponos za mene i sve one koji nas tako doživljavaju, a vašu bruku i sramotu vi sami

Dame i gospodo narodni poslanici, sećam se gospođo Jovanović tog vremena kada ste bacali kletve. Sada vas samo pitam, da li te kletve važe i danas 2016. godine, jer ako je DS bila zlikovačka i zločinačka 2008. godine, da li je to i danas, pošto ste u pojedinim opštinama

a branićete Srbiju i NATO pakt. Nemojte molim vas. Odbranite vašu stranku, omogućite joj da pređe makar cenzus za Skupštinu grada Kragujevca, a onda branite Srbiju od NATO pakta i od Amerike i od američkih generala itd.

pokušaću da vratim raspravu u one prave tokove, za šta imamo dnevni red, a ovde se najviše radi o nečemu o čemu sam govorio i kada sam govorio skupštinske odbore, a i sada je to veoma bitno zbog toga što biramo delegacije i zbog toga što biramo sastav Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.To je nešto što je u Evropi trenutno, a bogami ne samo u Evropi, već i u celom svetu trend, a zove se parlamentarna diplomatija. Sve je više razvijena i sve češće prisutna i ona je nešto što Srbija ne sme da ispusti i takođe treba da sve to upražnjava iz prostog razloga što, videli smo i kada je bilo u pitanju otvaranje poglavlja raznih, pa to nas čeka u naredne četiri godine i hvala Bogu da je predsednik Vlade u ekspozeu stavio da je tačka broj 1. u programu Vlade evropske integracije, to je završetak tog procesa u ovom mandatu, mandatu, da otvorimo i zatvorimo svih 35 poglavlja u naredne četiri godine, a za tako nešto glavni saveznik Vlade Republike Srbije mora da bude parlament, kao i civilno društvo

članica EU, ne samo Evropska komisija.Ko sa poslanicima u tim parlamentima treba da pregovara ako ne mi, i da razgovara da bismo ceo taj posao kvalitetno uradili i i završili na vreme u interesu naših građana. Nama je za tako nešto potrebna stabilnost, kao što smo ovde govorili u prethodna tri dana. Potreban nam je mir i dijalog između nas ovde i u našem društvu i u regionu i naravno sa svima u Evropi.Žalosti

a vidim da kada se na takav način vodi rasprava da građani koji gledaju prenos, pa i mediji koji prenose često mogu zbog nekih stvari da budu zbunjeni i da ne prenesu neke stvari tačno zato što su poslanici nespremni, pa smo ovde recimo čuli da je potrebno da u delegaciji za Savet Evrope budu i poslanici koji su protiv ulaska Srbije u EU. Očigledno da oni koji to govore ne znaju da Savet Evrope nije uopšte institucija koja ima veze sa EU, da je to sasvim nešto drugo. Ima veze u komunikaciji koliko i naš parlament,

između ostalog i ruskog parlamenta. Mislim da je sada suspendovano ili ne, ne znam, nisam u toj delegaciji, zbog broja događanja oko Ukrajine, kao što se i u ovim svim delegacijama koje biramo nalaze predstavnici ruskog parlamenta, ukrajinskog parlamenta, norveškog, švajcarskog koji nisu članovi EU.Onda čujemo da treba u narednom periodu da napravimo tako Poslovnik da proporcionalno svi budu zastupljeni u delegacijama i odborima. Član 26. koji se tiče delegacija u svom drugom stavu kaže bukvalno ovako Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija iz stava 1. ovog člana podnosi predsednik Narodne skupštine u konsultaciji sa predsednicima poslaničkih grupa vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti političkih stranaka i zastupljenosti polova.Sve što je jedan poslanik rekao da treba da uradimo u narednom periodu je u stvari već urađeno i na osnovu toga je sastav ovih delegacija i utvrđen.Postoji utvrđen.Postoji nešto što je dobra parlamentarna praksa u Srbiji i ja je podržavam kao narodni poslanik koji je u ovom parlamentu od decembra 2000. godine, a to je da pojedine odbore vode poslanici, šta to znači vode, predsedavaju njima poslanici koji su iz opozicije. To nigde ne piše i to ću vam reći da je retkost u Evropi kao parlamentarna praksa. Često kolege iz raznih parlamenata se začude kada im kažem da je to praksa u srpskom parlamentu. U većini parlamenata, ogromnoj većini parlamenata Evrope, a vi proverite i videćete da sam u pravu poslanička većina vodi i odbore

stranke.Podsetiću sad kolege poslanike iz opozicionih stranaka, bilo je slučajeva gde su pojedini poslanici, koji su bili predsedavajući odbora, koristili to mesto, suprotno Poslovniku, za ličnu promociju, za promociju politike svoje stranke, a ne za ono što je politika države i ono što se dogovara između svih nas zajedno ovde u parlamentu. Jer, mi predstavljamo volju građana, a zna se šta je većinska, šta je manjinska, i tako mora da se radi. Vezano za predlog niste znali razliku između konja i majmuna, ja ne volim da se tako izražavamo ovde, ali Čarls Darvin je rekao u čemu je razlika. Od konja čovek ne može postati, od majmuna on kaže da može. Ali dobro, idemo dalje. Shodno dobacivanju,

da građani Srbije više puta i molio bih sve kolege koje podržavaju put Srbije u EU da žešće odgovaraju na ta pitanja, shodno tome da ispada da kada je neko bučan Srbija ne želi u EU, što nije tačno, i da Srbiji nije mesto u EU, što isto nije tačno, i kada gledamo našu tradiciju, istoriju i sve ostalo.Čuli smo podatke i u ekspozeu da u ovom trenutku ili za prethodnu godinu 63,6% izvoza naše robe je u EU, a 21,1% CEFT-a sporazum ili države regiona, koje su sve takođe kandidati za ulazak u EU, što čini 85% izvoza srpske robe. 15% izvoza, koje ne treba zanemariti, i naravno da treba da radimo da na tome da povećamo izvoz na sva tržišta sveta ako možemo, ali 15% čine ostali, gde su Norveška, Švajcarska, Turska, SAD, Rusija, Rusija, Ukrajina. To je ostalih 15%. Kao i Severna Afrika, na primer.Odnosi Srbije ili pozicija Srbije u Evropi je vekovima takva da Srbija mora da bude u EU, tu je njoj mesto, i EU nije celovita dok Srbija i ceo ovaj naš prostor, region, zapadni Balkan, kako god da ga zovu, ne bude tu.Podsetiću vas, nadam se da niko ovde ne želi da se odrekne ili da poništava istoriju najveće srpske dinastije ikada, Nemanjića, ali podsetiću vas da je Stefan Nemanja

Generale, ja vas razumem, ali ako neko govori o tradiciji, ako neko govori o tome gde je stvarno mesto Srbiji, onda narod treba da čuje i budite strpljivi minut-dva, neće to duže trajati. Kada smo slušali stvari koje nemaju veze sa Poslovnikom, neće vam ništa faliti da čujete da je Stefan Nemanja stvarao Srbiju tako što je bio u koaliciji sa nemačkim carem. Neće vam ništa smetati da čujete da je u to vreme i posle njega Srbija izvozila stoku, krzna, mlečne proizvode i rude iz rudnika u kojima su radili nemački rudari i bili kod nas gastarbajteri, što bi se reklo, i

ćete govoriti o temi, prijavite se ponovo. moj stric je nosilac Karađorđeve zvezde sa zlatnim mačevima, lično mu je Kralj Petar stavio na grudi, a vi ste završili Titovu akademiju, ali evo, vraćam se na ono što vi kažete.Znači, 2004. godine je počeo rad na SSP-u. Ponavljam, od 2004. do 2008. godine Srbija je dobila studiju izvodljivosti, a potom je radila na SSP-u, pregovarala SSP, a danas biramo odbor. Čisto da general ne pomisli da ne govorim o temi. je potpisala Partnerstvo za mir i od tada imamo delegaciju u Parlamentarnoj skupštini NATO pakta. Čisto da podsetimo od kog vremena je to bilo, pošto smo ovde svašta čuli u prethodna tri dana, kako je neko radio ovo ili ono. Evo, tačno, precizno, bio sam i svedok tog vremena, i mnogi su ovde bili svedoci tog vremena, tada se to i tako radilo.Znači, danas smo kandidat za ulazak u EU, otvaramo poglavlja i to je nešto što je odlično za Srbiju. Imamo sve više investitora. Kada krenemo da zatvaramo poglavlja, i time ću završiti, kada krenemo da

To biste mogli i vi, ali nećete nikada doći do dva sata.Idemo dalje. Znači, svi ti odbori su bitni zato što je parlamentarna diplomatija bitna. Molim poslanike opozicije i vlasti da ozbiljno uzmu učešće u radu tih odbora na pravi način i na onaj način koji će pomoći Vladi Republike Srbije da sprovede državnu politiku i da na kraju ovog mandata Srbija zatvori svih 35 poglavlja

a i danas da se ovde pojedini poslanici često obraćaju javnosti tako što svakog trenutka i svakom svojom rečju pokušavaju da ih obmanu. Ovde se radi o tome da li su bile konsultacije ili nisu bile konsultacije. Šta prethodi konsultacijama, šta sledi nakon konsultacija. Kolege koje dobacuju neka razmisle malo o tom redosledu, da bismo došli do toga pre nego što dobacuje jer će opet ispasti baš ne previše pametni.Sada, kada dođe do konsultacija, prvo se neko pozove. Kada se neko zove, ne zove se ni na telefon, putem telefona može nas neko pozvati na kafu, sok, možemo da ćaskamo. S druge strane, podsetiću sve narodne poslanike da je pre izvesnog vremena govorio gospodin Arsić, koji kaže da je dobio taj zadatak. Citiram, rekao je – pa kako smo mogli da pozovemo sve šefove poslaničkih grupa, onda se nikada ne bi formirale delegacije, nikada se ne bi dogovorili. To nisu konsultacije ako se zove osoba po osoba, niti jedan po jedan poslanik. S druge strane, citiraću gospodina Martinovića, koji se na to nadovezuje i kaže – ja sam vam dao. Ne dajete vi nama ništa, niti mi tražimo ono što nas ne sleduje. Onda se skače i govori o nekim količnicima.Ovde se govori o tome ko šta zahteva, ko šta očekuje i ko je očekivao da ima šefa delegacije određenih ovih delegacija koje smo i mi tražili. Prirodno je bilo da SNS dobije predstavnika i šefa delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, to je sasvim prirodno, i tamo je Dragan Šormaz, ali nije prirodno da gospodin Drecun bude šef delegacije u Parlamentarnoj skupštini Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti, a objasniću vam i tema?)Martinoviću, ne dobacuj, i dalje uzmi i promoviši političku fukaru Aleksandar Vučić ako si je promovisao četiri godine i po tome si postao poznat. Znači, to je naziv knjige, gospodo, Predraga Pece Popovića, koju je Martinović četiri godine promovisao po Srbiji.

Molim vas, ja moram da reagujem. Sačekajte, molim vas, saslušajte me. Ja sam veoma korektan, budite sigurni,

odmah da vam kažem, nisam toliko sposoban da na osnovu jedne rečenice čoveka koji izgovori odmah ocenim da li je on u sklopu diskusije. Ja sam vas pustio pet minuta da diskutujete i tek sam onda reagovao. Dozvolite i meni da ja kao predsedavajući zaključim da li je neko u temi ili ne, pa da reagujem.Molim vas, vratite se na temu. U tom smislu, molim vas da ispoštujete Poslovnik i prijavite se ponovo. Poštovani predsedavajući, upravo govorim o ljudima koji su predloženi imenom i prezimenom, koji su šefovi delegacija, objašnjavam zašto to nije dobro. To što se neko vređa, to je njegova stvar.Znači, zašto nije dobar predlog i zašto smo mi tražili da imamo šefa u Parlamentarnoj skupštini ODKB? Zato što je naša politika takva da se mi zalažemo i obećali smo građanima Srbije da onog momenta kada dođemo na vlast, da ćemo pristupiti ODKB, sada smo trenutno samo posmatrač. Zašto nikako ne može i zašto nije dobro rešenje gospodin Milovan

ja razumem potrebu svih vas, i pozicije i opozicije, da svoju politiku ovde promovišete, svoje ciljeve i tendencije, ali nemojte baš uvek da svaku priliku koristite, ovde govorimo o ljudima. Imate pravo, po mom mišljenju, da smatrate da neko od predloženih kandidata to ne zaslužuje, to je moje mišljenje da je to vaše pravo i da ja na to što neko reaguje, njegovo je opet pravo da se ne slaže s tim, ali ja vas molim da u tom smislu vodite računa o dostojanstvu, vodite računa o ljudima. Hajde da budemo ljudi. Ja vas molim. Znači, sve se neko neslaganje može izložiti na lep način, bez uvrede, bez vređanja i da tako se i ovde ponašamo.Evo, pošto je predsednica došla, a pošto smatrate da ja baš ne vodim dobro… Gojković** Nije predsedavajući smenjen, nego me je obavestio da ima u 13.30 časova sastanak i da može vrlo kratko da me zameni. Toliko. Ja uvažavam potpredsednika svog s kojim sam dobro sarađivala i u ranijem periodu, nego je samo on rekao da u 13.30 časova ima sastanak.Miljan

zbog čega sam se i obratio sada vama, predsedavajućoj. S obzirom na činjenicu da nije bilo konsultacije i dogovora i zato sam spomenuo ko je šef delegacije u ODKB, taj šef delegacije koga danas treba da biramo, za koga razmislite da li ćete glasati, gospodo, na Odboru za Kosovo i Metohiju je, takođe bez prethodnog dogovora, kada smo došli, za svog zamenika predložio Gorana Bogdanovića. Gorana Bogdanovića koji je bio ministar u Tačijevoj vladi u periodu od 2002. do 2004. godine, čovek koji je bio ministar za Kosovo i Metohiju i tada nam doneo sve ovo što nam je doneo, ove probleme vezano za Kosovo i Metohiju. To je samo dokaz da je ovde sve fiktivno i verujem gospodinu sada Arsiću u potpunosti što je rekao – šta god predložite, mi ćemo za to glasati, mi smo tu da glasamo ako nećete vi. Upravo to. Vi glasate protiv svoje politike. Vi kažete da mi moramo da čuvamo Kosovo i Metohiju i onda personalno birate ljude koji su protiv toga i koji su radili protiv, odnosno za interes one druge strane.Da završim, a na to moram da se osvrnem,

Stvarno da podvučemo jednom crtu. Znači, nije ovo dobrovoljno pevačko društvo pa peva ko šta hoće, nego imamo utvrđeni dnevni red.(Miljan nisam bila ja, drugačije bi izgledalo. Ja sam malo oštrija. Ali, šta ste vi sve rekli, to se čuje i van sale.Molim – dnevni red. Imamo vrlo jasno definisan dnevni red,

Dame i gospodo narodni poslanici, nemam nameru da vodim raspravu sa ljudima koji u politici ne znače ništa, ali zbog građana Srbije. Želim da kažem sledeće – dakle, nije bilo nikakvih, navodno telefonskih, kafanskih ili ne znam ja kakvih konsultacija, nego se radi o tri dopisa koja je potpredsednik Narodne skupštine, identičan dopisa koji je potpredsednik Narodne skupštine, a po ovlašćenju gospođe Gojković, kao predsednice Narodne skupštine, uputio svim poslaničkim grupama i svaki od tih dopisa je identičan.Dakle - Poštovani, obaveštavamo vas da će se konsultacije sa vašom poslaničkom grupom u vezi konstituisanja stalnih parlamentarnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim institucijama održati u ponedeljak 25. jula 2016 u sali I, doma Narodne skupštine.Identičan skupštine.Identičan dopis je, dakle, i od 25. jula i od 28. jula. Ovo sam rekao zbog građana Srbije, da nikakvih tajnih razgovora nije bilo, a pogotovo nije tačno da nije bilo nikakvih razgovora, bilo je razgovora, zvaničnih razgovora, a druga je stvar što pojedine poslaničke grupe nisu htele, iz ovih ili onih razloga u koje ja uopšte ne želim da ulazim, na kraju krajeva, to je njihovo pravo, da pošalju ni predsednika, ni zamenika, nego su neke slale neke druge članove svojih poslaničkih grupa.Ovo

morali da uvažimo činjenicu da su izbori održani 24. aprila, da je na tim izborima narod rekao svoje i da je rekao ko treba da bude vlast, a ko treba da bude opozicija i shodno Poslovniku, ta proporcija vlasti, opozicija je do kraja sprovedena i u ovim stalnim parlamentarnim delegacijama.

mladom kolegi koji se malopre javio. Ali, znate njima je njihov šef danas dozvolio da kažu nešto, da nam se obrate. Oni su uglavnom morali da ćute zadnjih dana dok smo zasedali kada su bile neke, kako oni kažu važnije sednice pošto oni u Skupštini to vrednuju njima njima svojstven način šta je važno, a šta je nevažno itd.Ali, situacija je dovelo do toga da mi sada od jedne krajnje formalne sednice, sa jednim formalnim dnevnim redom imamo pokušaj nekoliko poslaničkih grupa, a u tome prednjači jedna, a od toga pokušavaju da naprave nekakvu temu, koji pokušavaju da prikažu kako je vlast koju oličava SNS sa koalicionim partnerima, osiona, bahata itd. A zapravo je jedino osion i bahat, a pomalo i bezobrazan njihov pristup ovoj temi. Njihov pristup se svodi na to, na jezik ultimatuma, a ako nećete da nam ispoštujete sve želje naše koje smo zamislili onda ne važi dogovor, onda to ne valja, onda smo mi ovakvi, onda smo mi onakvi, a nije ovo fontana želja.Dakle, niko nije kriv zbog broja glasova i procenata koje ste osvojili na izborima. Dakle, tako je narod glasao

ono što bih želeo da naglasim je da time samo pokazuju svoju nemoć i dobro je što pokazuju svoju nemoć i dobro je što smo u direktnom prenosu, dobro je što će gađani Srbije moći da vide.Kada je reč o sastavu delegacija o onome, zapravo što je tačka ovog dnevnog reda, dakle, moram da istaknem da je ispoštovana procedura koju nalaže Poslovnik o radu Narodne skupštine, da je ispoštovana dobra parlamentarna praksa, svi dobri parlamentarni običaji i da su sve poslaničke grupe proporcionalno zastupljene u sastavu i delegacija, ali i odbora.I ja ne znam da li su oni čitali uopšte materijal. Dakle, u ovom materijalu, u ovom predlogu odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine, nalaze se njihova imena. Da li je Milovan Bojić član delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope? Možda je podneo ostavku, a da mi nismo obavešteni o tome. Da li je Miljan Damnjanović, zamenik člana delegacije u istoj delegaciji? li oni dolaze iz opozicione poslaničke grupe ili iz vladajuće? Da li je Dušan Pavlović, član delegacije? Ana Stevanović koja dolazi isto iz opozicione poslaničke grupe? Da li je Bojan Pajtić član delegacije

Na čiji predlog je ona danas ovde. Da li je Milorad Mirčić član delegacije u Interparlamenarnoj skupštini pravoslavlja?(Vojislav

li mogu da nastavim?Kada je reč o odborima, bezmalo ne postoji nijedan odbor Narodne skupštine u kome opozicija nema predsednika ili zamenika predsednika. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Videnović Maja, zamenik predsednika. Odbor za administrativno-budžetska i mandtano-imunitetska pitanja, Konstantinović Nenad, zamenik predsednika. Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, predsednik Kostić Ivan. Nabrajam samo opozicione predsednike ili zamenike predsednika odbora. Odbor za evropske integracije, Tepić Marinika, predsednik. Odbor za zaštitu životne sredine, Nikolić Dejan, DS, predsednik, odnosno zamenik predsednika. Odbor za Kosovo i Metohiju, Bogdanović Goran, zamenik predsednika, isto iz opozicije. Odbor za kulturu i informisanje, Mićić Nataša, zamenik predsednika. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo, Zukorlić Muamer, predsednik, opozicije. Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, Đurišić Marko, zamenik predsednika, opozicija. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Čomić Gordana, zamenik predsednika, takođe iz opozicije. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Lapčević Milan, zamenik predsednika.Gotovo da ne postoji odbor kao stalno radno telo Narodne skupštine bez predsednika ili zamenika predsednika iz opozicije. I, o čemu mi danas pričamo? Šta danas slušamo? Zato kažem, ovo je pokušaj da se napravi jedna veštačka tema, da se od jedne krajnje formalne sednice pokuša da se prikaže kako je vlast ovakva ili onakva, kako smo mi bahati i osioni, nismo za saradnju, nismo za dogovor i tako dalje.Moram da se osvrnem na još jedan još jedan detalj. Kada smo malo pre pričali o kletvama i o roku važenja tih kletvi i tako dalje. Podsetiću, a podsetio bi mog prethodnog govornika…

mi odgovorna vladajuća većina ispoštovali proceduru propisanu Poslovnikom o radu Narodne skupštine. Da smo ispoštovali sve demokratske običaje i dobru parlamentarnu praksu i zato predlažem da usvojimo ovakav predlog. Zahvaljujem **Maja

želim da ukažem na povredu Poslovnika član 27. od strane predsedavajućeg pre vas koji je bio, dok ste vi ušli.Naime, grubo je povređena institucija predsednika Vlade. Ne radi se o imenu, nema veze da li je to Aleksandar Vučić ili bilo ko drugi, sada je Aleksandar Vučić, ali to je institucija, kao što je institucija predsednik Narodne skupštine, predsednik Republike, stalno se govori.Ovde sam, recimo, ja pohvaljen, rečeno je da je normalno da ja budem predsednik delegacije za koju sam predložen, ali je tada u nastavku rečeno da se ovde podržava politička fukara i niko na to nije reagovao, nije oduzeta reč, nije reagovano i nije bilo opomena.Znači, to su bile reči, pogledajte stenogram i videćete. Poslanik je morao da bude opomenut i da mu bude oduzeta reč, čak i kažnjen, jer to su veoma teške reči. Poslušajte stenogram i videćete da sam u pravu.

kako je ispoštovana dobra parlamentarna praksa, kako je divna Vlada i kako vlada ovde neobično dobra demokratija.Međutim, da je to tako onda bi ova sednica zaista bila protokolarna, onda bi ova sednica bila formalna. Oni koji su bili poslanici u prethodnim sazivima Narodne skupštine Republike Srbije ili koji su makar te sednice gledali preko malih ekrana, sećaju se da jeste bila praksa da za ove predloge, predloge o izboru radnih tela Skupštine i parlamentarnih delegacija, glasa i vlast i opozicija.Međutim, da bi se to desilo, mora nešto prethoditi

Vi pričate kako ste imali konsultacije, kakve su konsultacije bile najbolje govori to što opozicija za ovo neće glasati. Zar to nije dovoljan dokaz koliko je slaba vaša parlamentarna praksa.Kada

vi znate da je parlamentarna praksa u Srbiji nalagala da predsednik Administrativnog odbora dođe iz najjače opozicione stranke i uopšte iz druge po snazi stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a to je SRS i to je praksa

a ja govorim o parlamentarnim principima u skladu sa kojima se i ovde biraju i to je ono o čemu su svi govorili i vi kao predstavnik predlagača, gospođo Gojković, ste govorili o parlamentarnim principima. **Maja Gojković** Ja sam predlagač, ne predstavnik predlagača. **Nemanja Šarović** Jeste, kao predlagač. Nemojte onda uskraćivati meni pravo da o tome govorim.I sama činjenica da se uporno opozicija ućutkuje, a šta je to ako nije ućutkivanje kada me prekidate a govorim o temi? Dakle, upravo je ovo tema.Kako su tekle konsultacije jer ovo je jedan proces koji traje od početka? Ta parlamentarna praksa je naručena nakon izbora 2008. godine, tada je Tomislav Nikolić, kao predstavnik poslaničke grupe i liste SRS, izabran za predsednika Administrativnog odbora odbora i to je bilo nesporno.Kada su nam ukradeni mandati, ja ću vas podsetiti da je tada u skladu sa članom 102. Ustava Republike Srbije, Srbije, mogao svaki poslanik da poveri svoj mandat i to su svi poslanici SRS učinili. Međutim, većina je bila potrebna u Administrativnom odboru

vanrednom zasedanju koji ima strogo utvrđeni dnevni red od strane predlagača.Da ne mešamo babe i žabe. Nemojte reći „tako je“, pa da se vratite. Znači, ne mešamo babe i žabe. Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije. Dobro, ovo su žabe, ja sam baba.

Ubeđena sam da vam to dobro ide, a u ovom trenutku se ne zna jer samo pokazuje kad bude kraj… **Nemanja Šarović** Druga teza koju je zastupao i predlagač i koju su zastupali poslanici vladajuće koalicije je to kako su sve delegacije i svi odbori iste važnosti.Ukoliko je to tako, zašto ste odmah u startu tih konsultacija rekli kako ne dolazi u obzir da određene odbore ima opozicija? Pa je to bio Zakonodavni odbor, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Odbor za ustavna pitanja, za kontrolu službi bezbednosti, odbranu, Kosovo i Metohiju, itd. Čitav niz odbora.Ako su svi isti, ako su sve delegacije iste, zašto? Pa ste rekli kako u ovoj delegaciji za OEBS ne može da bude niko iz opozicije, jer Bože moj, tamo se glasa i svaki glas je bitan, a može se desiti da neko iz opozicije glasa drugačije.To jeste smisao da svako predstavi svoju politiku i da opozicija srazmerno broju poslanika dobije svoje predstavnike, a da onda u tim delegacijama glasa onako kako hoće.Zašto

dela tzv. opozicije kako su oni dobili predsednika odbora zato što je on Bože moj stručan je više nego smešna. Mi vidimo na primer od svih drugih odbora koliko je stručnost bitna. Nije bitna, primenjivali su se zakulisni dogovori.Nije bilo konsultacija onakvih kakve su bile uvek u prošlosti, da se napravi sastanak svih šefova poslaničkih grupa i da se napravi celovit dogovor. Taj se dogovor pravio i onda se u kompletu sve iznosilo pred Skupštinu i uvek je prolazilo bez rasprave i prolazilo jednoglasno. Vaš je poraz što to ovoga puta ne samo da niste uspeli, nego niste ni želeli.Vaš odgovor na svaku kritiku opozicije je – mi smo osvojili većinu na izborima, za nas je narod glasao. Narod je glasao za Aleksandra Vučića i njegovo ime je bilo na toj listi, dobilo je toliko procenata.

13 članova, ne govorim o zamenicima. Trinaest članova je nekih 76,5% od ukupnog broja članova RIK-a, pa plus sekretar, pa plus predstavnik iz Zavoda za statistiku. Jeste li vi osvojili 76,5% glasova na izborima? Niste, gospodo, niste, a pogotovo ih nije osvojio niko pojedinačno od vas i najmanje su osvojili oni koji najviše pričaju – mi smo uzeli glasove.Izađite vi. Oni koji ukazuju Nataši Jovanović koliko je glasova osvojila, ali ona je izašla pod svojim imenom, pod imenom svoje stranke i kada je osvajala 3% i kada je osvajala 30%.

ali kada dođe do glasanja opet ćete vi dominirati. Zamenici nisu bitni, da se ne lažemo. Bitni su članovi, bitni su glasovi sutra na glasanju. Za bilo koju važnu odluku doći će svi članovi. Ako je svejedno, hajde da se zamenimo, nije kasno, pa da ima SRS dva člana i jednog zamenika i da isto tako bude i za druge opozicione poslaničke grupe. Vi već imate većinu i to nije sporno.Ako ste toliko jaki, toliko moćni, toliko pametni, lepi, obrazovani, toliko vas voli narod, pa čega se onda plašite? Zašto ste toliko rigidni? Nijedan skupštinski saziv i nijedna vlast nije bila rigidnija i to jeste možda najveći problem. Ko god sedne na onu stolicu, evo sad je Vjerica, mi smo mislili u vreme kad je predsedavala Gordana Čomić da od toga dalje nema, i upozoravali DS da će doći kad tad udar tog Poslovnika. I, negde, evo da priznam, postoji neko i zadovoljstvo kada se vidi danas, kad potpadnu pod udar tog Poslovnika.

a da onda prvo biraju opozicione političke stranke. Mislim da bi to bila dobra parlamentarna praksa. To je ono što je i u nekim prethodnim sazivima Skupštine funkcionisalo i ne samo da je funkcionisalo, nego je funkcionisalo dobro.Još jedna stvar. Ističete kao argument da Vlada Republike Srbije nije isporučila Vojislava Šešelja, Vjericu Radetu, Jovu Ostojića i

u kojoj postoji podela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku, ima Vlada Republike Srbije sa isporukom Vjerice Radete, Jojića i Ostojića? Pa, nema nikakve. To je samo još jedan dokaz koliko ste vi suštinski potčinili i zakonodavnu i sudsku vlast, a onda kažete – evo, nismo ih isporučili.

govornik govorio uopšte o temi, pa ne znam čemu bih replicirala.Ali, iako nema direktnog prenosa ovog zasedanja, to pretpostavljam da znate, jer takav je ugovor RTS bio

Srbije će to gledati kad bude uslova, kad prođe Olimpijada. To nemam šta da krijem. Tako je to od prvog dana bilo.

Znači, to nije nikakva tajna. Dok god bude trajala Olimpijada, nema prenosa. Kad ima uslova, onda idemo u reemitovanje, zato što je takav ugovor RTS, koji je vrlo koji je vrlo surov što se tiče plaćanja kazni ako ne vrše prenose pojedinih utakmica. Meni je to direktor RTS predao pre nego što smo uopšte počeli da radimo. Znači, to nije nikakva tajna.Reč

ću samo pročitati, vrlo je važno zbog te delegacije, neke stvari vezano za eventualno te odnose. Kaže se ovako: „Braćo Ameri, nastavljajući tradiciju srpskog čiče koji je u Drugom svetskom ratu spasio na stotine vaših avijatičara i oficira, mi srpski četnici želimo opet da vam pomognemo, ovog puta šaljemo ekspedicioni korpus četnika u Irak, koji bi vam pomogao u eventualnoj borbi sa tom gamadi. Ovaj naš korpus u stvari samo bi bio prethodnica jednoj ogromnoj četničkoj vojsci, pod komandom vojvode Vojislava Šešelja, a koja je spremna da svakog trenutka krene na Bliski istok.

nikada nismo voleli harlekinade te vrste. Ne. Mi smo samo spremni da se opet stavimo u savezništvo sa vama. A budite uvereni da četnička vojska nije ni malo svilena, ili ne daj Bože plašljiva. Naprotiv, u slučaju da prihvatite ovu našu inicijativu, videćete kako četnici rešavaju stvari. Živi bili, pa videli. I, onda se zalažu da na jednoj interviziji npr. bude izveštaj iz Iraka. Kaže – dobro veče, dragi gledaoci, stanje na Bliskom istoku je mirno i bez trzavica, prvi ravnogorski korpus stigao je u Bagdad pre nekoliko časova i od tada se ništa ne čuje, izgleda su srpski četnici uspeli da okončaju bliskoistočnu krizu.Zašto krizu.Zašto sve ovo čitam? Vrlo bi bilo diskutabilno da ljudi koji su se tako stavljali u savezništvo sa američkom vojskom, a inače, to je evo časopis 1990. godine, ovde sa vojvodom Momčilom Đujićem, koji su tako želeli savezništvo sa američkom vojskom, da danas idu tek tako u ODKB. To bi bilo vrlo diskutabilno i možda čak i veoma opasno za ovu državu. Tako da, nisam siguran da bi to bilo u skladu sa našim dobrim odnosima sa Ruskom Federacijom.Inače nisam pristalica ni ovog što vladajuća većina, kao u znak dobre volje, daje navodno odbore, predsedavajuće odbora ili delegacija opoziciji. Ja sam veliki protivnik da opozicija ima bilo kog predsedavajućeg i u odborima i u delegacijama. Zato što je to ista logika kao kad birate predsednika parlamenta. Vladajuća većina je ta koja daje predsednika parlamenta, a sve ostalo ide u skladu sa proporcionalnim odnosom snaga u parlamentu.Molim lepo, da budem pošten, kada Srpska napredna stranka bude jednog dana opozicija, Bože moj, to je nešto što je normalno, veliki sam protivnik da Srpska napredna stranka ima ijednog predsedavajućeg u odborima i u delegacijama zato što je to nešto što je u skladu sa nekim demokratskim postulatima i principima. Predsednika daje vlast, a vi nas pobedite i ja se zaista protivim tome. Nisam pristalica da se bilo kome od opozicije, bilo gde, da ijedan odbor ili bilo koja delegacija da predsedavaju. Hvala Bogu, u skladu sa onako proporcionalnim odnosom snaga mogu da budu u tim odborima i u tim delegacijama.S tim u vezi, glasaćemo za ovo, zato što je je to nešto što je pozitivno. Mislim da mi kao država moramo da razvijamo odlične odnose i sa ODKB i sa NATO paktom i sa delegacijom vezano za jugoistočnu Evropu. Meni ovde je potpuno neverovatno bilo da neko kaže da mu je glupost interpravoslavna delegacija. Zašto je neko protiv pravoslavlja? Mi moramo da razvijamo sa svim pravoslavnim zemljama izvanredne odnose i parlamentarnu saradnju. Ja sam prosto zgrožen bio sa tim kada je neko rekao da mu je to besmislena i glupava delegacija. Samim tim on je pokazao taj odnos prema svim pravoslavnim zemljama, ali dobro to više govori o njemu.U svakom slučaju, kao poslanik Srpske napredne stranke, podržaću ovaj predlog uz, naravno, ogradu i uvek ću se protiviti tome da neko ko je opozicija dobije bilo koje predsedavajuće mesto u bilo kom odboru ili u bilo kojoj delegaciji. Hvala vam. Zahvaljujem.Kako nema više prijavljenih na listi, pre zaključivanja pretresa, pitam po članu 96?

Samo bih hteo da odgovorim, ako može, na vaš komentar u vezi karaktera Republičke izborne komisije. Veoma je važno za buduće neke izbore da se promeni zakon koji objašnjava kako se konstituiše rad i Republička izborna komisija. Član 5. Ustava, koji ste vi citirali i koji kaže – jemči se i priznaje uloga političkih stranaka u demokratskom oblikovanju političke volje građana, se odnosi na tri dela koja su predstavnička. Dakle, na reprezentativna tela kao što je recimo Skupština, skupštinski odbori i još neka druga. Međutim, republičko izborno telo ne treba da bude takvo telo, iako ono sada jeste takvo telo. Dakle, Republička izborna komisija čak nema ni zakon po kome radi, poseban zakon, nego se njen položaj definiše izbornim zakonom.Znači, zakonom.Znači, po sadašnjem zakonu i Republička izborna komisija je neka vrsta predstavničkog tela, ali poenta je da ona to ne treba da bude. Dakle, to mora da bude stručno, odnosno profesionalno telo koje bi birala Narodna skupština, ali gde ne bismo slali političke predstavnike ili članove stranaka.Dakle, još jedanput ponavljam, u razvijenim parlamentarnim demokratijama to nigde nije slučaj. Još jedanput bih molio, ako može, predstavnika, odnosno predlagača ovog zakona da nam barem nešto usmeno kaže o predsedniku odnosno predloženom predsedniku Republičke izborne komisije. Hvala. Bez obzira, i ovo što ste predložili, mi treba da biramo te ljude. Znači, ne možemo mimo političkih partija i odluka ovog tela.

Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, ja bih samo želeo da u to malo vremena što mi je ostalo probam još jednom ukratko da ponovim naš stav da bismo se, nadam se, konačno i precizno razumeli.Dakle, ja sam na početku rekao da ćemo mi kao opoziciona poslanička grupa glasati za ove predloge iz razloga što ste vi od nas tražili da predložimo naše članove i što smo mi predložili naše članove, pa ne možemo sada biti protiv naših predloženih članova. To je prva stvar. Pokazali smo veoma konstruktivnu jednu ulogu, ali smo onda želeli u nastavku da iznesemo nekoliko primedbi. Nisam očekivao da te primedbe mogu da izazovu toliki problem.Primedbe problem.Primedbe su se odnosile na neke principijelne stvari. Jedna, da je možda bilo bolje, odnosno uveren sam da bi bilo bolje da smo imali ozbiljnije konsultacije predsednika poslaničkih grupa sa samim predsednikom Narodne skupštine, da smo se zajednički dogovorili, izašli danas ovde i zajednički svi glasali i usvojili taj zajednički dogovor. I dalje smatram da bi to bilo

postoji izvesna osnovana sumnja koju ćemo razrešiti kroz anketni odbor, da li je ona zaista takva, da je on učestvovao u nečemu što ne bi trebalo da se radi, a što je krivično delo, a to je falsifikovanje izborne volje građana.To

ono što mi sada tvrdimo da je taj član sporan, naravno, tražićemo njegovu smenu, kao što smo tražili odmah nakon izbora. Mislim da je i to konstruktivno, vrlo precizno, vrlo korektno i vrlo pošteno.Šta samo želim da vam poručim, nema sumnje da vi ovde imate vladajuću većinu, ali morate da se naviknete da imate i opoziciju. Prosto, mi imamo drugačije mišljenje od vas, različito mišljenje od vas, nekad suprotno mišljenje od vas. U svakom slučaju, opoziciono mišljenje na vas. Vi morate da se naviknete da to trpite. Nemojte, ljudi, reagovati kada god opozicija ima drugačije mišljenje. To je normalno. To je demokratija. To je dobro za srpsku demokratiju i to je dobro za vas naprednjake da konačno vam neko precizno kaže šta loše radite i da to popravite, ako hoćete. Ako hoćete samo da se svađate i ono što je posebno nekorektno da kada čujete opozicionu reč da to proglašavate za verbalno i fizičko nasilje. Nikakvog nasilja nema, ima samo opozicije i vi u prethodna dva mandata od 2012. do 2016. godine niste navikli da imate ozbiljnu opoziciju i niste navikli da ta opozicija nema mrlju u svojoj biografiji i da je onda vrlo teško da joj odgovorite.Razumem odgovorite.Razumem šta je vaš problem sa „Dverima“, niste uspeli da za 18 godina postojanja „Dveri“ nađete neku mrlju, inače biste to ovde iznosili po ceo dan, ali toga nema i onda vama smeta opozicija bez mrlje. Vama odgovara opozicija sa mrljama jer njih možete da kritikujete ceo dan.Dakle, da zaključim, ništa nije sporno, vi imate vladajuću većinu da izglasate šta god hoćete. Postavite koga god hoćete na bilo koja predsednička mesta, ali morate da saslušate primedbe opozicije. Morate da budete svesni da imate drugačije, različito i suprotno mišljenje u ovom sazivu Narodne skupštine

smo potrošili vreme za raspravu, saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 1. do 4. dnevnog reda.Poštovani poslanici s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika